Dobar dan. Imamo samo jednu točku dnevnoga reda, pokušajte biti razboriti i misliti na druge koji su ovdje s vama i na one koji vas čekaju u kući, pa budite što je moguće kraći, pa budite što je moguće kraći. Konačni prijedlog zakona, jer kući vas čekaju isto i rodbina itd. - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 855 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno Članka 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnoga reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovaj i zakonski prijedlog, ovaj zakonski Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i financije i državni proračun. Gospodin Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija je s nama i dat će nam uvod u ovaj hitni, zapravo konačni prijedlog zakona. Izvolite. **Zrinušić, Zdravko** Hvala vam lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dame i gospodo, dakle ovim konačnim prijedlogom zakona se u području jačanja okvira za sprječavanje pranja novca u potpunosti prenosi Direktiva EU 2018/843 od Europskog parlamenta i vijeća od 30. svibnja 2018. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma. Budući da je spomenuta direktiva najvećim dijelom prenesena u Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ostaje mali dio koji treba prenijeti ovim zakonskim prijedlogom, a koji se odnosi prvenstveno na širi obuhvat podataka o računima koji se vodi u središnjem registru računa tzv. jedinstveni registar računa i na utvrđivanje roka čuvanja podataka u tome registru. Podsjetio bih samo da su predmetne odredbe trebale biti dijelom reforme ovršnog postupka donošenjem novog Ovršnog zakona i temeljem njega, novog Pravilnika o jedinstvenom registru računa, međutim kao što svi znate taj spomenuti prijedlog Ovršnog zakona otišao je u treće čitanje u Hrvatskome saboru toga je bilo potrebno riješiti ove odredbe da zbog rokova koji su bili postavljeni. Tada je Vlada svojom uredbom ovo riješila. visokom domu je 31. siječnja i podnijela izvješće o uredbama koje je donijela sa zakonskom snagom, a sada ovaj to isto pretače u zakon koji je, kao što sam spomenuo trebao biti uklopljen odnosno prenijet u potpunosti u Ovršni Ovršni zakon koji je dakle u, predviđen za treće čitanje. Što se tiče novosti, zakon se dopunjuje u slijedećem. Propisuje se dodatni podaci koji su obveznici dostave podataka dužni dostavljati u jedinstveni registar računa. Dakle, obveznici su banke HNB, stambene štedionice, kreditne unije. Osim već propisanih podataka obveznici će u jedinstveni registar računa dostavljati i podatke o stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa oročenih sredstava i sefova te o fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima oročenih sredstava stambenih štednih uloga i depozita u kreditnim unijama te fizičkih osoba korisnicima sefova. Propisuje se nadalje da su obveznici dužni brisati podatke koje su dostavili u jedinstveni registar računa i podatke koje su preuzeli iz jedinstvenog registra računa nakon proteka roka roka od 10 godina nakon završetka poslovnog odnosa između obveznika dostave podataka i poslovnih subjekata ili potrošača. Proširuje se krug tijela kojima će izravno elektroničkom poštom i bez naknade biti dostupni svi podaci koji se nalaze u jedinstvenom registru računa. Tako će uz Ured za sprječavanje pranja novca kao financijskoj obavještajnoj jedinici RH navedeno biti dostupno i tijelima nadležnim za nadzor obveznika primjene zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca. Radi omogućavanja prisilne naplate novčanih kazni koje će potencijalno izricati HNB ili jedinstveni sanacijski odbor ovim konačnim prijedlogom zakona dodaju se dvije nove osnove za plaćanja, a to je nalog za prisilnu naplatu novčane kazne izrečene izvršnim rješenjem HNB-a odnosno nalog za izvršenje odluke jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčane kazne i periodičnih penala. Utvrđuje se također da sudovi i druga nadležna tijela mogu kada se za to ostvare tehnički uvjeti podnijeti osnov za plaćanje financijskoj agenciji i elektroničkim putem po uzoru na već uspostavljenu elektroničku razinu pismena u stečajnim postupcima. Evo ukratko to je to. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala i vama. Najprije imamo tri replike. Gospodin Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kao što ste rekli ovaj zakon je trebao biti tj. ovaj izmjena je trebala biti u Ovršnom zakonu, kažete još nije bilo to na redu, međutim činjenica da se govori o pranju novca, činjenica da se u Hrvatskoj legalno kroz najveću banku pere novac, da HNB o tome je šutila, da nije bilo medija, to je se radilo 2,9 milijardi kuna pranja novca, to što je izašlo kroz medije, znači u ovome trenutku kada je kriza oni koji peru novce i podržaju pranje novca to su banke u RH uz pomoć HNB-a. Smatram već Smatram već kad se radi o Ovršnom zakonu da bi trebalo donijeti mjeru ovaj korona virusa da će utjecati na naše građane, velika je nesigurnost i nestabilnost ljudi, da bi trebalo pod hitno napraviti da se obustave

Hvala lijepa. Vezano za prvi dio pitanja, kao što vam je poznato sustav za sprečavanje pranja novca uz Ured za sprečavanje pranja novca kao financijsko obavještajnu … koja prikuplja i distribuira podatke sačinjava i cijeli niz drugih institucija, među inima su i Državno odvjetništvo i MUP. A što se tiče same ovrhe i ovih mjera koje govorite u smislu situacije i gospodarstva pogođenih korona korona virusom, već danas u 13,00 je i sastanak u Ministarstvu pravosuđa u kontekstu Ovršnog zakona. A što se tiče ovoga današnjega zakona, on provodi i regulira radnje koje FINA radi po nalozima za ovrhu, znači trebat će to regulirati unutar Ovršnog zakona ili nekim drugim aktom. Nikola (MOST)** Hvala. Poštovani državni tajniče. Ja sam uputio jedan dopis, tiče se upravo pranja novca prema predsjedniku Sabora da zamoli Ured za sprečavanje pranja novca pranja novca i HNB da dostave izvješće Hrvatskom saboru oko ove situacije u Zagrebačkoj banci i mislim da bi to trebalo napraviti. A isto tako ovo što je predložio kolega Bulj, mislim da morate puno brže reagirati, puno ljudi je sada u velikom strahu i zebnji oko mogućih ovrha i svega što se događa, Vlada tu treba hitno reagirati. Velika je nesigurnost i nije dovoljan ovaj sastanak danas u Ministarstvu financija nego konkretne i jasne mjere. Zdravko** Hvala lijepa. Pa generalno današnja situacija što se tiče ove možemo slobodno reći vrlo iznimno kriznih vremena unutar cijelog svijeta, jasno da svaka mjera koja nije napravljena danas već je sutra kasna, tako da vjerujem da Vlada uz sve ove propise koje je donijela i koje je ovaj Visoki dom jučer i usvojio, svojim mjerama i danas i nastavnih dana će nastojati suzbiti tu pandemiju na svjetskoj razini s time da je jedna varijabla koju sam želio istaći vrlo nepoznata cijelome svijetu, a to je koliko će uopće to trajati. trajati. Dakle, našim postupanjem i našim odgovornim ponašanjem u javnosti, a i vlastitim radom možemo time doprinijeti da se to suzbije. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepo. Državni tajniče. Zadovoljstvo mi je da čujem informaciju da ćete razgovarati o ovrhama, ali ja bi upozorio samo, ne ovaj zakon kao takav nego postoje zakoni lex specialis u kojima se definira brojni oblici pa bi upozorio da raspravljate i o Zakonu o OPG-ima gdje se navodi pitanje otvaranja zaštićenog računa radi očuvanja supstance proizvodnje. Smatram da je sada vrijeme da se i tu napravi veći prostor jel u ovakvoj ugrozi bit će sve veći slučajevi, a ne može opstati nijedno poljoprivredno gospodarstvo samo na minimalnim resursima koje možemo očekivati u budućem vremenu da će postati praktično preživljavanje. Prema tome, evo zamolit ću i na tom sastanku da prenesete premijeru da razmišlja o stvarno velikom broju poljoprivrednih gospodarstava koja će se radi korona virusa i ugroze koja je nastala naći u teškoj situaciji. Otvaranje tolikog broja zaštićenih računa neće moći osigurati normalno funkcioniranje sustava, pa evo to je jedna zamolba i za vas da se oko toga referirate na tom sastanku. Hvala. Hvala lijepa. Ovo je u biti shvatio sam kao dobronamjerno iznošenje nečega što je razumljivo i jasno je da će ovo biti golem pritisak i na državni proračun i na gospodarstvo i da svi međusobno vlastitim činjenjima možemo doprinijeti da to minimiziramo koliko je god moguće. Hvala lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Želi li neko u ime odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Peđa Grbin koji će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine državni tajniče. Zakon o kojem sada raspravljamo bi u normalnim okolnostima izazvao čitav niz kritika koje bi prije svega bile upućene na činjenicu da ovaj zakon uopće ne bi donosili da ste napravili dobar Ovršni zakon. Međutim, dobar Ovršni zakon nismo napravili, Ovršni zakon je krajem prošle godine išao u treće čitanje i Vlada RH je 3. siječnja 2020. dakle prije 2,5 mjeseca morala donijeti jednu uredbu kojom je u ovršni sustav ugradila određene odredbe koje proizlaze iz prava EU, tako da mi ustvari ovaj zakon danas moramo donijeti kako bi ozakonili ono što je Vlada napravila svojom uredbom. Međutim, jasno je i mislim da niti gospodin državni tajnik ne aludira drugačije da se ovim zakonom ne adresiraju osnovni problemi koji postoje u ovršnom sustavu RH. Ovo je naprosto jedna zakrpa kojom premošćujemo situaciju jer ono što je trebalo biti napravljeno Ovršnim zakonom nije napravljeno. Znam da dolazite iz Ministarstva financija i da niste adresa koja može odgovoriti na ovo pitanje, ali ja ga svejedno moram postaviti, a to je što je s Ovršnim zakonom koji je otišao u treće čitanje i postoji li uopće nada da ćemo takav zakon koji je Hrvatskoj potreban uopće donijeti? Međutim, ovo je samo dio problema koji se odnosi na ovrhe, smatram svojom obvezom, pogotovo zbog situacije u kojoj se Hrvatska danas nalazi govoriti i o problemima ovrhe koji možda nisu direktno povezani sa konkretnim izmjenama i dopunama koje se nalaze pred nama, ali jesu sa onime što je materija ovog zakona, materija ovog zakona je provođenje ovršnog postupka. U vladinim mjerama koje su nam prezentirane u srijedu, mjera broj 9 odnosila se na stand still provođenja ovršnih postupak na tri mjeseca. Poštovane kolegice i kolege, taj stand still je nužan ali ni u kom pogledu nije dovoljan, nije dovoljan. Zato što on samo znači da ono što se trebalo napravili danas biti će napravljeno za tri mjeseca ili kada ova situacija prođe, a ne uzima u obzir činjenicu da će ekonomske prilike kao posljedica zdravstvene situacije prouzročiti čitav niz drugih problema koje ovim stand stillom nećemo moći riješiti. Predsjednik Vlade je najavio i tada i kasnije i ministar financija također da će se sa bankama pokušati dogovoriti kako ispraviti onaj najveći problem koji generira najviše ovrha, a to je plaćanje kreditnih obveza. Međutim, rješenje koje nam je jučer prezentirano iz bankarskog sektora naprosto nije dobro. Podsjetit ću na jedan presedan iz 2015. godine, iz siječnja 2015. godine koji je donijet u situaciji koja je bila daleko manje dramatična nego što je ova. Nakon što je Švicarska središnja banka otpustila razinu tečaja švicarskog franka i nakon što je on preko noći skočio za nekoliko desetaka postotnih poena, Vlada RH je predložila, a Hrvatski sabor je u roku od 5 dana usvojio zakon kojim je fiksiran tečaj švicarskog franka. Takvim zakonom je Hrvatski sabor direktno ušao u poduzetničke slobode, takvim zakonom je Hrvatski sabor direktno ušao u postojeće ugovorne obveze, a takav zakon je opstao pred svim hrvatskim i drugim sudovima pred kojima je propitivan. Naprosto zato što je u toj situaciji bio razuman i bio je apsolutno potreban kako bi se spriječio nastup štetnih posljedica. Zašto o tome govorim? Zato što držim da bi Vlada RH, a za to ste nadležni vi iz Ministarstva financija trebala već slijedeći tjedan uputiti u proceduru pred Hrvatskim saborom prijedlog zakona kojim će se uvesti moratorij od 3 mjeseca na otplatu svih kreditnih obveza u RH. Hrvatske banke su likvidne, one to mogu izdržati i preživjeti, ali građani RH samo odgodu otplate ne. Zašto? Za vrijeme odgode otplate teku kamate i samo će se dug povećati i ono što niste mogli platiti sada neće moći platiti niti za 3 mjeseca. Moratorij znači da nema tijeka kamate, nema povećanja duga, a osigurat ćemo zakonitim putem da se niti jedan hrvatski građanin kojeg bi banka iz nekih svojih razloga utvrdila da ne ulazi u one koji imaju pravo na odgodu otplate kredita ne bude životno ugrožen zbog situacije zbog situacije u kojoj se danas sa pojavom korona virusa većina nalazi bez vlastite krivnje. Dakle, ponovit ću, siječanj 2015. bio nam je primjer kako možemo u dramatičnoj situaciji, u opasnoj situaciji donijeti zakon, ponavljam zakon kojim se ograničavaju određene slobode, konkretno poduzetnička sloboda iz Ustava RH, koji je ustavan, koji opstaje pred nadležnim sudovima, a koji građane RH štiti od posljedica na koje sami nisu mogli utjecati. To što smo tada napravili sa fiksiranjem tečaja švicarskog franka, danas moramo napraviti sa kreditnim obvezama i uvesti moratorij na otplatu duga. Druga stvar i drugi problem koji je direktno vezan sa provođenjem ovrha na novčanim sredstvima, ali i svim drugim ovrhama, ali i svim drugim sudskim postupcima, a to su rokovi koji trenutno teku. Rokovi predviđeni zakonom u pravilu su prekluzivni, to znači da kada govorimo o procesnom pravu, a ovršno pravo je procesno pravo, ako propustite rok vi gubite određeno pravo. Možete tražiti povrat u prijašnje stanje, ali on nosi jedan određeni sudski postupak, gubitak vremena, troškove itd., a upitno je koliko građani RH u ovom trenutku si mogu priuštiti takve troškove, ali još više koliki građani RH u ovom trenutku mogu imati pristup odvjetniku radi pravne zaštite, a onda i sud. Europski sud za ljudska prava je u ponedjeljak donio odluku da suspendira tijek rokova u postupcima koji se vode pred tim sudom na mjesec dana. To znači da stranka kojoj bi u narednih mjesec dana istekao rok za podnošenje pritužbe tom sudu, za obraćanje tom sudu, neće izgubiti svoja prava ako to propusti učiniti. Naravno, sud je najavio da će i motriti situaciju i po potrebi taj rok još i produljiti, Europski sud za ljudska prava. Takvu mjeru nisam vidio pred hrvatskim sudovima. Činjenica je poštovane kolegice i kolege i potpuno je jasno da je trenutno građanima RH onemogućen uredan i učinkovit pristup sudu. Dio sudova ne radi, rasprave se odgađaju, osim u predmetu gospodina Plenkovića, ali to je potpuno druga priča, rasprave se odgađaju, građani ne mogu pristupiti odvjetnicima, neki od odvjetnika su u samoizolaciji, neki su vjerojatno ili će nažalost ubrzo oboljeti, građani su isto tako u izolaciji u karanteni, a rokovi teku i njihova prava se gube. Zbog toga, ponovit ću vi ste bili kada sam govorio u srijedu i molit ću vas, doista ću vas zamoliti da ovo i osobno prenesete ministru pravosuđa. Pozivam ministra pravosuđa, ali isto tako i predsjednika Vrhovnog suda i predsjednika Ustavnog suda RH da što je moguće prije donesu usporedivu odluku kao što je ona koju je donio Europski sud za ljudska prava i suspendiraju tijek rokova u sudskim postupcima u RH. Ako smatraju da to nije moguće temeljem postojećeg, važećeg zakonodavstva u RH, iako vjerujem da bi se za to mogli pronaći argumenti i u Ustavu i u drugim propisima onda kao što smo u srijedu i četvrtak donijeli 19 zakona po hitnom postupku, predlažem da početkom sljedećeg tjedna napravimo isto sa barem Zakonom o sudovima i Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu RH. Možda se nekome čini da je ovo sada od minorne važnosti, ali svim onima koji izgube svoja prava zato što su propustili rok za ostvarivanje tih prava, a primjerice u radnim sporovima je taj rok 15 dana 15 dana za mnoge stvari, žalba recimo u radnim sporovima rok je 8 dana, oni koji propuste takve rokove teško će svoja prava moći dobiti nazad. A činjenica je da u vremenima krize upravo prava najslabijih prva stradaju. Poštovane kolegice i kolege, s time ću završiti ovu raspravu i još jednom ću doista apelirati da se ovoj temi posveti dužna pažnja, ako taj zakon dođe ja sam siguran da će biti usvojen i sa onom dvotrećinskom većinom koju Ustav predviđa za usvajanje mjera kojima se inače u kriznim situacijama ograničavaju ljudska prava. A ovime se ne bi ograničila, dapače, ovima bi se ta prava proširila uz naravno za vrijeme krize, naravno za određeno vrijeme nakon kojeg po potrebi ćemo te rokove produljiti. Hvala vam. Hvala i vama i na kratkoći i na sadržajnosti. Gospodin Bulj je tražio pauzu. Ne, tražio je nešto, sad će nam on reći. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Tražim u ime kluba MOST-a stanku od 10 minuta, iskoristio bih ove dvije minute da još jednom ukažem na ovu tešku situaciju u kojem se nalaze i solidarnost ako se pozivamo svi od vrha države, svih institucija da u ovome trenutku pošto govorimo evo i tema je zakon gdje dijelovi su i Ovršnoga zakona da pod hitno napravimo, da Vlada da prijedlog tj. Ministarstvo pravosuđa koje će kako ste rekli tajniče da će imati danas sastanak po pitanju ovrha i 300.000 blokiranih naših građana, to je najmanje četvrtina ljudi ovisna je o tim blokadama, to je milijun ljudi zajedno sa obiteljima, da se pod hitno napravi taj moratorij, to znači u skladu sa procedurom jel to je vrlo značajno. U ovome trenutku prijete ovrhe i poljoprivrednicima i ljudima radnicima radnicima koji će izgubiti radna mjesta i svima poduzetnicima, svima koji danas zbog ne njihove krivnje, nego zbog ove krize korona virusa moramo taj zakon donijeti hitno tj. taj moratorij. Zbog čega? zbog toga što je to ta solidarnost na koju se pozivamo. Svi govorimo riječ solidarnost, međutim ako tih 300.000 ljudi plus ovih sada koji su ugroženi, plus ovi koji će izgubiti radna mjesta to znači da u ovome trenutku nemamo šta čekati, da je to tribalo napraviti već jučer, a ne sutra. Zato moratorij na ovršne postupke, moratorij na kredite tim ljudima i skupinama koje su ugrožene jel nemamo drugoga načina da se izvučemo iz ovoga. Nisu krivi ljudi što je ova kriza. Naravno, treba poslati poruku i ovdje da poduzetnici i oni koji zapošljavaju ljude da im nije dovoljno samo odgoda njihovih obaveza poreza, prireza i svih ostalih obaveza, smatramo da ovdje treba to hitno ukinuti i očekujem od Vlade da će te ozbiljne, snažne mjere poslati. Hvala lijepo. **Radin, Furio Hvala lijepa. U ime kluba Nezavisne liste mladih tražio bih također stanku da iskoristimo ovo vrijeme kada je već najavljena stanka od Kluba zastupnika MOST-a, pa bi se također referirao da evo i na tragu ovih razmišljanja koja su sad već govornici prije mene da stvarno očekujemo kao Hrvatski sabor ovdje da imamo vrlo brzo paket zakona koji će u cijelosti rješavati ovu problematiku o kojoj danas najviše i govorimo. Najmanje se zapravo govori o samome prijedlogu ovoga zakona koji je sada na dnevnom redu, ali vidimo da obuhvatnost tema koja će doći u budućem vremenu za koje svi potvrđuju da je relevantna, potvrđuje i potrebu da Vlada vrlo brzo iziđe s paketom zakona i prezentira ga na ovome tijelu. Evo ja bih dao još jedan prijedloga ako se kolega Bulj složi, da možda i odustanemo od ovih 10 minuta stanke pa da nastavimo sa raspravom pa time budemo i na jednu ruku solidarni sa drugim kolegama. Hvala lijepo. Još? Dobro. Evo do 10,07 sati imate mogućnost konzultirat se. … A, ne, ne. Čujte svatko ima svoju odgovornost, tražili su pauzu od 10 minuta, dobili su pauzu do 10,08 sati. Izvolite.